Prelazimo na: - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, drugo čitanje, PZ br. 117 Predlagatelj zakona je Vlada RH. Prijedlog akta primili ste poštom. kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja ministre izvolite, ministar Mirando Mrsić. Poštovane gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Pred vama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, dakle između prvog čitanja i sada konačnog prijedloga zakona postoje dvije razlike. Dakle jedna je da smo bolje definirali ono vrijeme kada državni dužnosnik treba se vratiti na posao od tamo gdje je došao dakle onog radnog mjesta na neodređeno vrijeme gdje je bio. Dakle taj dio instituta usklađujemo i sa onim institutom 6+6, dakle 6 mjeseci puna plaća, 6 mjeseci pola plaće i na taj način smatramo da smo ovaj dio što se tiče dolaska sa radnog mjesta na neodređeno vrijeme na državnu dužnost i vraćanja na tu državnu dužnost Naravski da kad govorimo o državi kao poslodavcu ili poslodavcu iz tzv. realnog sektora da smo morali te dvije stvari razdvojiti tako da se u onim slučajevima kada je država poslodavac se državni dužnosnik vraća na radno mjesto bez javnog natječaja s time da mu se mora ponuditi isto radno mjesto ili slično radno mjesto. Što se tiče dolaska na državnu dužnost iz realnog realnog sektora potrebno je potpisati sporazum između poslodavca i to državnog dužnosnika u kojem se reguliraju međusobna prava i obveze kod povratka na radno mjesto nakon završetka dužnosti. obzirom da u ovom zakonu su i koeficijenti koji su vezani uz državne dužnosnike, to je izazvalo dosta medijske pažnje, dakle željeli smo uskladiti koeficijente za pojedine ravnatelje pojedine ravnatelje zavoda sa time da se ti koeficijenti usklade sa onim što je stvarno stanje i stvarni rad tih ravnatelja. I kada smo gledali koeficijent onda smo shvatili da pojedinih državnih dužnosnika koji stvarno jesu državni dužnosnici nije bilo, dakle oni su bili na određeni način skriveni. Pa recimo ravnatelj REGOS-a znači Središnjeg registra osiguranika koji je izuzetno važno tijelo koje sada će postati čvorna točka mirovinskog osiguranja sa Europom ga nije bilo u državnim dužnosnicima. Jedan od razloga što je nečijom milosti ravnatelj REGOS-a imao koeficijent 5.27. Ali nije to samo u tom slučaju nego kad pogledamo raznorazne agencije koje su osnovane u državi smo vidjeli da recimo ravnatelj Pravosudne akademije ima koeficijent 5.12, bruto plaća 25000 kuna, da ravnatelj Agencije za obalni i linijski prijevoz ima 5.64, 28000 kuna, da ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa ima 5.27 it., itd., toliko agencija, na dvije strane su, toliko različitih koeficijenata koji nisu bili pod kontrolom nikoga i dodjeljivali su se na vrlo čudan način. Između ostaloga smo kad smo krenuli u sređivanje situacije u agencijama vidjeli da na istim radnim mjestima koje su radna mjesta i u državnoj upravi i u javnim službama recimo SSS ima koeficijent 1.60, 1.70, ako vas mogu podsjetiti koeficijent za SSS je maksimalno 1.10. Shvatili smo da u tom sređivanju stanja treba neke stvari jasno reći, da oni koji trebaju, koji rade sa skoro polovicom proračuna koji imaju veliku odgovornost da im treba to na neki način i honorirati i zbog njihove uloge u samom samom redefiniranju sustava, reformama i odgovornosti u kojima je, a da onim ravnateljima kojima to nije slučaj, da njima treba smanjiti koeficijente. I s druge strane smo, onda smo pojedinim zakonima uveli pomoćnike ravnatelja, a da su ravnatelji već bili državni dužnosnici, smatrali smo da je u redu da i njih stavimo kao državne dužnosnike. Samo da napomenem da ravnatelji o kojima je sada riječi i o kojima će vjerojatno biti diskusije su ravnatelji koji se biraju javnim natječajem tako da je i time osigurana transparentnost. Mijenjanjem koeficijenata u agencijama uštedili smo na godišnjoj razini preko 20 milijuna kuna, a da ovim promjenama koje su sada pred vama smo

što smo neke pomoćnike ravnatelja koji do sada ih je bilo dvanaest smanjili smo na pet. Iz svih tih razloga je ova mjera koja je jasno dočekana vrlo medijski značajno i eksponirano je u krajnjem slučaju donijela i samu uštedu u budžetu u budžetu države. I kad govorimo o masi plaća sa ovim promjenama, masa plaća ostaje ista, odnosno je i manja s obzirom na uštede koje ćemo proizvesti. Da samo kažem da kad govorimo HZMO-u da smo u 2012. postigli uštede na materijalnim troškovima na preko 60 milijuna kuna, bez da su se dirali materijalni troškovi. promjene koje provodimo, koje ponekad nisu dobro primljene su promjene koje moramo napraviti da bi u cijelom sustavu postavili transparentnost i hijerarhiju pa tako i u HZMO-u gdje smo ravnatelju povećali koeficijent će doći i do povećanja koeficijenata SSS, a razlog tome je predviđene uštede u broju rukovodećih mjesta. Između ostaloga, od 168 raznoraznih rukovodilaca u HZMO-u njih će biti negdje njih će biti negdje otprilike oko 80, 90, dakle upola skoro manje, a da će sam proces rada biti isti i s time nam se stvara mogućnost da onda podignemo koeficijente i plaće za one koji stvarno rade koji stvarno rade i koji nose HZMO, a to su zaposlenici. Dakle promjene koje su pred nama su promjene koje se moraju desiti jer jednostavno sustav moramo pojeftiniti i da onaj proizvod koji treba biti, a to je zadovoljan građanin Republike Hrvatske da nas što manje košta, dakle materijalne troškove i plaće treba svesti u razumnu mjeru. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama ministre. Tri replike imamo prijavljene. Đurđica Sumrak, izvolite kolegice. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine ministre sa suradnicima. Evo u svojoj replici postavila bih vam i zamolila da mi odgovorite na neka pitanja. Zanima me kad ste govorili o ovom zakonu koji je sad pred nama da ste ovim Zakonom riješili državnim dužnosnicima i povratak na posao i riješili ste situacije kad rade u realnom sektoru, kad rade u privatnom sektoru. Zanima me da li se ovaj Zakon odnosi i na nas saborske zastupnice, zastupnike sve zajedno i da li smo i mi isto državni dužnosnici? Hvala. Imamo odgovor, izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Dakle, razlika je između saborskih zastupnika i državnih dužnosnika je što su državni dužnosnici imenovani, saborski zastupnici su izabrani. To su dva posebna zakona. Ako pitate o Zakonu o pravima i dužnostima saborskih zastupnika on je povučen na dodatnu doradu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika Ivan Šuker. Izvolite kolega Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre vrlo interesantna jedna mantra koju vi mlatite već mjesecima. Ne upravlja ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje sa polovicom proračuna. Dapače, on niti ne upravlja sa onih 36 milijardi. To su rješenja koja se donose temeljem pozitivnih zakonskih propisa. I 97, 98 posto tih rješenja uz ona usklađenja koja ide su iz godine u godinu potpuno identična. S obzirom da ide isplata preko riznice po vašem rezonu koliku plaću bi trebali imati ljudi u Poreznoj upravi, u Državnoj riznici koji raspolažu sa pet puta većim sredstvima. Dakle, odgovornost definitivno postoji. Ali nemojte se ljutiti ja smatram da vi niste ekonomista pa da neke stvari ali govorite o nekim stvarima koje naprosto ne stoje. Taj čovjek ima odgovornost za funkcioniranje jedne institucije. On nema skoro što se tiče ove isplate itd. to s tim skoro pa nema nikakve veze. To je tehnički posao. Vi kad podnesete zahtjev za mirovinu vama to odradi nekakav referent u nekakvoj ispostavi, nije bitno kojoj. To rješenje se unese u sustav i njegova mirovina se isplaćuje. To sa ravnateljem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nema nikakove veze. Ali da je on odgovoran za funkcioniranja sustava institucije to stoji. Međutim, vrlo interesantno je kad ovako vi brkate malo kruške, malo jabuke one koje su na proračunu, pa koje nisu na proračunu. Također govorite i o ravnateljima agencija. Pa ne možete reći da recimo ravnateljica Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja ili HANDA-e koja je bila do sad ovakva možete usporedit sa nekakvom agencijom koju ste i vi osnivali, koje praktički nisu ništa napravile. I nije dobro govoriti da nekome dižete plaću zbog ovoga, a s druge strane pogledajte si kolegice i kolege u kojem rangu su po tim koeficijentima saborski zastupnici. Ne želim uopće govoriti da mi imamo male plaće, nego vam samo govorim koliko je tih navodno odgovornih ljudi u ovoj državi izvan saborskih zastupnika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor ministar Mrsić. Izvolite ministre. Dakle, kad govorim o odgovornosti nije odgovornost samo upravljanje sa pola proračuna. Odgovornost je i samoupravljanje sa 3800 ljudi, a da upravljanje sa sustavom ne bi se desilo to što se dešavalo za vrijeme vaše vlasti, a to je afera Rubala. s druge strane imate 150000 umirovljenika koji primaju mirovinu a da nemaju OIB-a. To vjerojatno znate ili ne znate. Prema tome, je to nešto što je stvar ravnatelja koji to mora. molim vas niste dobili riječ. Izvolite ministre./… Ja sam slušao uredno. Prema tome to su stvari, to su fakti. A kad govorimo o agencijama onda Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju koeficijent je bio 5,27 26000 kuna je taj ravnatelj imao. Pa sad recite da li je to jednako i da li je to u redu prema ravnatelju Zavoda za mirovinsko osiguranje? …/Upadica Kolega Šuker molim vas. Oduzimam vam riječ. Kolega Šuker nemojte, nemojte. Pa nema riječi, ali nemojte govoriti više, molim vas. Završili ste? Hvala. Ja vas lijepo molim kolege nemojte bez da dobijete riječ govoriti. Mislim da nema potrebe. Sljedeća replika kolega Josip Borić, izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi ministre, u svom izlaganju rekli ste da ste uštedjeli kroz novu klasifikaciju 20 milijuna kuna na broju državnih dužnosnika itd. E sad, vi kažete da ste uštedjeli. A ja pitam a gdje su završili svi oni ravnatelji koji su bili u sustavu državne uprave i došli su iz te državne uprave na ravnateljska mjesta temeljem natječaja. Ostali su vam u sustavu. Njih ne računate u plaćama, a oni vam svi imaju plaće negdje između 7 i 8000 kuna jer su voditelji sektora. Oni su ti najveći operativci velika većina njih što god vi rekli. Poznam sustav jer sam radio. Drugo, niste rekli koliko koštaju oni koji su u kabinete 20 ministarstava ušli temeljem zakona bez javnog natječaja. O kolikom broju osoba govorimo, a pretpostavljam 20 ministarstava neka su samo 4 ili 5 takvih. To vam je 100 ljudi i milijun kuna mjesečno. 12 mjeseci, 12 milijuna kuna, 4 godine skoro 50 milijuna kuna na prosječnoj plaći od 5000 kuna. Kako možemo pričati o uštedi kad nam sve stavke proračuna po svim ministarstvima na masi plaća povećavaju iznose iz godine u godinu. To nije točno. Točno je. Pišite, pogledajte u proračun. I zato ministar financija kaže idemo sada obračunavati plaće sve na jednom mjestu, da on sazna tko se tu po ministarstvima kreće. To je jedina istina. Nema ušteda. Troši se više. Ovo je skuplji sustav sa potkapacitiranim rukovodećim kadrom, zbog toga imamo problema i u pregovorima što, ne u pregovorima nego u ispunjavanju zadaća EU ali i u operativnim programima. To je jedina činjenica. A možete vi govoriti da ste vi uštedjeli, ali to nije istina. Hvala. Imamo odgovor na repliku, ministar Mrsić. Izvolite ministre. vi ste imali preko 150 ravnatelja raznoraznih uprava. Dakle, sa dolaskom pomoćnika je smanjen taj broj. Ušteda je negdje 2, odnosno 4 milijuna mjesečno. A kad govorimo o tome da se povećava masa plaća, da jer imate 0,5 po godini radnog staža. Svake godine vam je samo u državnoj službi koja im masa plaća raste za otprilike 200 milijuna a da niste nikoga niti zaposlili niti otpustili. Prema tome, masa plaća mora rasti ali mora rasti na način da bude kontrolirano i ono što sada i radimo. Dakle, temeljni Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike je potpisan, potpisan je i za javne službe i sve ono što ste u vaše vrijeme potpisivali kolektivne ugovore da unutra pišu prava koja se ne mogu ostvariti. Neki su čak morali davati i ostavke što svaka čast jer nisu htjeli potpisati ono što nisu mogli ostvariti. se ne razumije./… Kolega Šuker prekršili ste odredbe Poslovnika članak 216. Izričem vam opomenu. … /Upadica se ne razumije./… Zato, čuli ste. Konzultirajte Poslovnik. Molim vas nemojte moje strpljenje stavljati na kušnju. Kolega Šuker izričem vam drugu opomenu, oduzimam vam riječ po ovoj točki dnevnog reda. Otvaram raspravu. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba Hrvatskih laburista kolega Dragutin Lesar. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege ponukan prijašnjim ministrovim istupom o drugom stupu mirovinskog osiguranja za početak rasprave samo jedan podatak. U ovom trenutku je situacija takva da osoba koja plaća drugi stup 25 godina i ima bruto plaću od 28 tisuća kuna će imati mirovinu 3300 kuna. Ja ću sačekati da završi sjednica kluba SDP-a pa ću onda nastaviti.

Dakle, to je što se tiče, da inače se to zove neprimjereno ponašanje u Parlamentu, ali to se ne sankcionira na ovoj strani. Ja osobno sam potpuno rasterećen svih ovih odredba ovog zakona jer ništa od toga ne mogu koristiti jer sam otprilike u poziciji kao i kolega Jelušić kad bih se morao vratiti odakle sam došao on bi morao otići Bandiću, a ja u Međimursku županiju što je neostvarivo. Dakle, ovim se zakonom uvode nove kategorije državnih dužnosnika pa tako osim ravnatelja Mirovinskog zavoda za zapošljavanje i zamjenik i njegov pomoćnik postaju državni dužnosnici. Pa ravnatelj Središnjeg registra osiguranika, ravnatelj i zamjenik ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projektima EU i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine. Dakle, oni dosad nisu imali status državnih dužnosnika, a prijedlog je da sad imaju status državnih dužnosnika. O koeficijentima neću ništa jer je ministar rekao da su uštedjeli toliko novaca da imaju i viška za to. Članak 3. izmjena i dopuna, članci 15.d i 15.e stvaraju opet dvije kategorije imenovanih dužnosnika. Međutim, doista dolazi do jedne zabune jer u članku 1. ovog zakona jasno piše da se ovaj zakon primjenjuje i na saborske zastupnike i to se ovim izmjenama ne mijenja. Dakle, članak 1. nabraja tko je sve državni dužnosnik i između njih su i saborski zastupnici. Ali ovaj zakon sad regulira pravo povratka na rad ka bivšem poslodavcu za imenovane državne dužnosnike, ne izabrane, imenovane. Dakle, članak 3. izmjena, a sa novim člancima 15.d i 15.e se odnosi samo na imenovane državne dužnosnike. I on predviđa sljedeće, da oni koji su imenovani iz redova državne službe, dakle državne uprave i javne službe, imaju pravo povratka bez ugovora, dakle silom zakona je tijelo državne uprave, javne vlasti nakon isteka mandata mora primiti natrag. Za imenovane državne dužnosnike koji su došli iz privatnog sektora od privatnog poslodavca to pravo povratka ovisi o jednoj sitnici koja u ovom članku prolazi nikome zamijećena, a to je ugovor. Ugovor između dužnosnika i bivšeg poslodavca pobliže će se odrediti uvjeti ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka. A stavak 1. ovog članka govori o pravu povratka. Zakon o radu kada je regulirao to pravo povratka i izabranim i imenovanim dužnosnicima, ali ne samo državnim nego i lokalnim je bio jasan. Takozvano čuvanje radnog mjesta i pravo povratka bilo je ograničeno na 5 godina. Ovdje tog ograničenja nema. Dakle, koji su imenovani iz državne službe jednostavno se moraju u roku 15 dana prijaviti i reći ja se vraćam. Rukovoditelj državne službe u roku od 45 dana mora donijeti odluku o rasporedu i točka. Međutim, ako je imenovan iz privatnog sektora onda je ključna riječ ugovor. Što ako ugovora nema? Odnosno privatni poslodavac prilikom odlaska ne želi potpisat ugovor jer u zakonu ne piše da ga mora potpisat, ne postoji zakonska obaveza privatnog poslodavca da potpiše, niti pak može postojati. I upravo zbog takve odredbe 95. Zakona o radu prve presude takve su već 97. i 98. bilježene, da to pravno nije bilo ostvarivo. Jer nitko privatnog poslodavca, pa i odredbom ovog zakona ne može prisiliti, narediti mu da takav ugovor sklopi. i ovim zakonskim intervencijama ćemo imati dvije kategorije državnih, imenovanih dužnosnika u kontekstu pravo povratka na rad ka bivšem poslodavcu. Ako je to pravo ili je želja da se to pravo uvede za sve imenovane, zašto ne istim pristupom? Zašto različitim metodama, zašto u državnoj službi ne mora biti ugovora, a u privatnom sektoru mora biti ugovor? Što se sve u državnoj službi za 15 do 20 godina, kako netko može bit imenovani državni dužnosnik može promijeniti i nameće mu obavezu prava njegovog povratka bez ugovora u kojem će se regulirati uvjeti koje on mora zadovoljiti da bi se vratio na radno mjesto na kojem je radio. Ta upozorenja i sudske prakse koje u Hrvatskoj imamo, imamo sudsku praksu u primjeni takvih pravila igre kada su postojala i svih problema koji su iz njega izlazili se ne žele saslušat kad se upozorava na odredbe ovog zakona, da pravo povratka u privatni sektor bez ugovora neće moć bit realizirano. Kako god se mi sad nadmudrivali sa replikama ovdje, odluke suda, presude suda su bitne. I nije bitno što ministar i ja mislimo, kako on i ja čitamo ove odredbe, nego sudska praksa, sudska presuda. I završavam sa sljedećim, uvijek se u zakonodavnoj regulativi, kada su se obuhvaćali državni dužnosnici, bilo imenovani, bilo izabrani na isti način regulirala prava pa i obaveze lokalnih dužnosnika. Dakle, općinski načelnika, gradonačelnika, župana i ostalih koji po posebnim propisima imaju taj status. U ovom zakonu obuhvaćamo samo državne imenovane dužnosnike, dakle parcijalno rješenje. I upravo zbog toga i nervoza, upravo i zbog toga različita rješenja, naročito zbog toga što su i očito različita ministarstva matična za nuđenje zakonodavnih rješenja. Uvijek smo u problemima s tim pravima. Zar je doista tako teško unutar Vlade postići koordinaciju i dogovor da na jedan način, isti za sve imenovane i za sve izabrane dužnosnike na teritoriju RH imamo isti propis i isti standard uz dodatak da se općinski načelnici, gradonačelnici i župani kao i njihovi zamjenici također biraju neposredno od građana? Uz napomenu da pitanje pročelnika upravnih odjela, upravnih tijela u općinama, gradovima i županijama smo toliko unakazili čestim promjenama, nejasnim definicijama da stvaramo problem uvijek kada je primopredaja vlasti na lokalnim izborima problem. I to svjedočimo uvijek iznova i uvijek umjesto sustavnih rješenja i iste zakonodavne regulative nudimo parcijalna rješenja. I kada na to upozoravamo i velimo da to nije dobro, odmah kreće ljutnja, podsmjehivanje, ništa vi ne razumijete, vi ste populisti. A samo želimo upozoriti na to da nije dobro da na jedan način rješavamo prava imenovanih na drugi način izabranih državnih dužnosnika, na treći način izabranih lokalnih dužnosnika i četvrti način imenovanih lokalnih dužnosnika. Pa zar je doista moguće da u ovoj državi nema ljudi taman da su iz različitih resora da objedine zakonske propise, istovremeno u saborskoj jednom te reguliramo i riješimo. S obzirom da ovaj problem ugovora i nikad dobivenog smislenog odgovora osim podsmjehivanja, pa čak i na odboru mi smo dobili različitih, stvaranja različitih kategorija imenovanih državnih dužnosnika samo zavisno tome odakle je došao na tu dužnost a i zbog činjenica da rang državnih dužnosnika dobivaju i pomoćnici zamjenika možda će i sekretarice, tajnice sutra biti državni dužnosnici. Nećemo podržati ovaj prijedlog zakona tako dugo dok se ne ponudi jedan vrlo jednostavan sustav da znamo svi u ovoj zemlji kakva prava a kolega Radoš je s pravom prije upozorio da se s ovim temama često neozbiljno ponašamo, ovo je također jedna od tema gdje je neozbiljno pripremljena intervencija u zakonu sa različitim kriterijima u zakonodavnoj regulativi. A možda ćemo za dva, tri mjeseca možda opet raspravljati o pravima izabranih državnih dužnosnika. Pa nakon dva, tri mjeseca o pravima izabranih lokalnih dužnosnika da smo danas riješili i bivše predsjednike, saborske zastupnike, dakle izabrane državne, imenovane državne, lokalne a naročito zbog toga što su u svibnju izbori. Ako je taj zahtjev pretežak, neostvariv, ne prihvatljiv za pravnu sigurnost svih koji ulaze u to. onda se ispričavam to doista nije područje dalje polemike koje bi sa ministrom rada želio voditi. Zahvaljujem. Nastavljamo s raspravom po klubovima. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Davorin Mlakar. Izvolite kolega Mlakar. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo prvo dozvolite mada možda nije uobičajeno ali čestitao bi čelništvu parlamenta na ideji da otvorimo raspravu u 19,30 ili nešto ranije o zakonu o izmjenama i dopunama o obvezama i pravima državnih dužnosnika, čestitam vama koji ste imali strpljenja dočekati ovu raspravu. Znamo svi da direktnog televizijskog prijenosa nema nakon 15 sati. Vi ste sasvim sigurno točno procijenili da hrvatsku javnost uopće ne zanima ovaj zakon ni problematika kojom se bavimo i da ćemo samo suhoparno prenijet ako išta prenesemo s ove rasprave i da jednostavno u drugom čitanju ovaj zakon sa svim ovim idejama prođe što bezbolnije i sa što manje osvrta u hrvatskoj javnosti. Ja ću ponoviti nešto što sam rekao i za prethodni zakon na što su neki od kolega iz SDP-a imali primjedbi da je ovo iz radionice vladine. To nije imalo nikakav posebni posebni značaj, radionica. Puno značajnija je bila primjedba da je onaj prvi zakon licemjera a tu ocjenu bih gotovo mogao upotrijebiti i za ovaj zakon o kojemu sad govorimo. Zašto mislim da je ovaj zakon licemjeran? Prvo zbog toga što je ovaj zakon posljedica udovoljavanja nekim pojedinačnim zahtjevima koji se mogu iščitati u koeficijentima koje ste predložili u ovom zakonu. Mogu iščitati zbog toga što i u prvom čitanju zakona kada smo iznosili argumentirane primjedbe na ovaj zakon vidimo da ih niste razmotrili, ili ste razmotrili, ali niste uvažili jer ste zadržali ista rješenja kao i u prvom čitanju a tiču se nekih temeljnih prava i važnih pitanja i ja ću od toga i početi. Ovaj zakon na neki način nameće obvezu ne samo tijelima državne i javne uprave nego čak i privatnim poslodavcima da primaju u radni odnos ljude koji su odrđeno vrijeme na dužnostima po prestanku njihovih dužnosti poslodavci bi ih trebali primiti natrag u radni odnos. Prvo ono što ste iznosili do sada u argumentaciji a što ću vam ponoviti. Taj članak koji namećete mogućnost da razriješeni dužnosnik nakon prestanka dužnosti zaključi ugovor sa svojim bivšim poslodavcem je stvar koja je moguća jer ugovorna sloboda tih poslodavaca i radnika i bez da ste to u zakon napisali. Drugim riječima ako sam radio u privatnoj kompaniji i imenovan sam na dužnost ja sam mogao i do sada bez obzira na ovaj zakon imati ugovor sa svojim poslodavcem da se po prestanku dužnosti mogu vratiti na rad k tom poslodavcu. To je ugovorna sloboda stranaka i to niste trebali propisati zakonom. Ali kad ste već propisali stvorili ste obvezu tom privatnom poslodavcu da me primi natrag nakon prestanke moje dužnosti i to je ono što je mislim nedopustivo zadiranje u oblast privatnih poslodavaca kojima inače ne pomažete a tu im namećete obvezu da ljude po prestanku dužnosti moraju primati natrag u radni odnos. odredba zakona ne može otrpiti ni jednu ozbiljnu kritiku i da bi bilo Vladi puno pametnije da to nije ni upisala. Drugo što sam rekao a ticalo se radionice to je činjenica da je ovo po materiji koju obrađuje zakon koji je širi od radnih odnosa pa bi po toj logici stvari trebali pripasti u nadležnost Ministarstva uprave koje se ovdje tek toliko navodi u onim onim predstavnicima koji će braniti onaj zakon ali vidimo konstantno da taj zakon brane kolege predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Zašto to ponovo Zato što mi se čini da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava ovim svojim intervencijama u zakone koji su prije radila neka druga ministarstva, umjesto da uređuje sustav ono svojim intervencijama sustav dodatno razgrađuje, a to mislim prije svega s obzirom na ono što ste ovim zakonom promijenili, a to je da ste ljude koji su do sada bili u rangu državnih službenika pretvorili u dužnosnike. I to samo po sebi što se ranga ili ako hoćete i ugleda tih mjesta tiče ne bi bio problem da taj problem nema jednu širu dimenziju, a nju sagledavamo u činjenici da za dužnosnike prigodom imenovanja ne vrijede isti kriteriji koji vrijede za državne službenike. Pa tako dužnosnikom može postati svatko tko je politički podoban bez da je dužan ispunjavati formalne uvjete koje moraju ispunjavati državni službenici da bi se našli na tim mjestima. u tom grmu leži zec. Dakle, prvo ćemo drugačije urediti imenovanja tih ljudi zato je bitno da oni postanu dužnosnici, da budu bez ikakvih mjerljivih kriterija primani na ta mjesta, a onda ćemo još urediti i njihova primanja. Kako? Tako da ćemo reći oni vode velike sustave, oni su odgovorni za raspolaganje velikim sredstvima pa je onda logično da ravnatelj HZZO-a umjesto dosadašnjeg koeficijenta koji nije zanemariv, a iznosio je 4,55 stupanjem na snagu ovog zakona ima novi koeficijent koji iznosi 5,70. To je kao što sam čuo u uvodu i do sada ušteda koju će Vlada postići povisivanjem plaće tako imenovanih dužnosnika. Ali zanimljivo da ravnatelj HZMO koji je imao isti koeficijent koji je imao isti koeficijent 4,55 po novom neće imati koeficijent 5,70 nego 5,50. Zašto? I zašto je razlika u tih 0,20 u ta dva koeficijenta? Vjerojatno zato što u mirovinskom osiguranju ili vodi manji sustav ili raspolaže s manjim sredstvima nego ovaj u zdravstvenom osiguranju. Ali je isto tako zanimljivo da njihovi zamjenici i u mirovinskom i u zdravstvenom sustavu imaju isti koeficijent. Koliko je to logično to samo vjerojatno predlagatelj razumije. I ja ću reći ono što se mnogi ustručavaju reći jer su saborski zastupnici očito dodatno iziritirali javnost, sramota je kolege iz pozicije da dozvoljavate, a često govorite o dignitetu saborskih zastupnika, o kvalitetnom obavljanju posla i o tome da mi zavređujemo stanovite radne uvjete da bismo kvalitetno odradili svoj posao, sramota je da dozvoljavate Vladi uporno da snižava rang jedino saborskih zastupnika. Pa je tako sada koeficijent ravnatelja HZZO-a 5,70 a saborskog zastupnika 5,27. To su neki već komentirali, mi smo na rangu pomoćnika ministara ali kada bih uzeo sve ostale koeficijente iznenadili bi se kako Vlada dobro misli o našim o našim primanjima o našim plaćama pa onda i o koeficijentu za obračun plaće. I ne možemo se složiti s namjerama Vlade da svakom izmjenom zakona dodatno šalje poruku Saboru da zastupnici vrijede sve manje i manje uspoređujući ih s izvršnom vlašću. A ono što je ova Vlada napravila u tim silnim uštedama je činjenica naravno da do svih podataka ne možemo doći, da trenutno ima 421 ima 421 dužnosnika, prema onom što smo uspjeli pobrojati, a da u te dužnosnike nismo pribrojali ove nove koje sada stvarate s ravnateljima, zamjenicima i pomoćnicima ravnatelja. Ali isto tako tu nisu ni pobrojani oni dužnosnici koji se imenuju u kabinete ministara i čiji mandat će trajati dok traje i mandat pojedinog ministra. priča o tome da ste smanjili broj dužnosnika u RH je laž. Činjenica da one koji su bili na razini rukovodećih državnih službenika kojima ste snizili rang pa umjesto ravnatelja onih silnih upravnih organizacija o kojima ste pričali su postali recimo voditelji sektora, niste izgubili kao teret kojima morate isplaćivati plaće samo ste im smanjili plaće i istovremeno ste na njihov koeficijent 4,2 doveli nove ljude bez kriterija, bez natječaja, proglasili ih pomoćnicima ministara i odredili im koeficijent saborskog zastupnika 5,27. Nikada do sada u ovih 23 godine saborski zastupnici uspoređujući ih sa izvršnom vlašću nisu imali tako nizak koeficijent. Pa stoga plediram na sve kolege iz pozicije i iz opozicije da kada se govori o dignitetu saborskih zastupnika možemo reći reći ne bruto plaću jer to najčešće ljudi ne razumiju nego neto iznos plaće koje mi primamo da je to negdje 14 ili 15 tisuća kuna, a sve ovo što ste sada ponudili izmjenama zakona znatno premašuje i koeficijente i iznose o kojima smo govorili. I na kraju kada bismo mogli prihvatiti da ravnatelj ali samo od nekih zavoda budu državni dužnosnici, onda je jako veliko pitanje zašto to moraju biti ne samo njihovi zamjenici nego čak i njihovi pomoćnici. Taj broj državnih dužnosnika dodatno će opteretiti državni proračun. Mogu vam reći za izmjene koje ste u zadnje vrijeme donijeli da nepotrebno, glavni tajnik Vlade ima isto tako koeficijent 5.70 kao i glavni ravnatelj policije, da ste digli koeficijent glavnog državnog rizničara, ravnatelja državnih upravnih organizacija pa tako i predstojnika Ureda predsjednika Vlade, dužnost koja nije ni postojala do ove vlasti itd., do ravnatelja Carinske uprave, ne bih htio nikoga uvrijediti ali može se uspoređivat, čiji je kao i ravnatelja Porezne uprave današnji koeficijent 5.50. I to je bila svrha ovog zakona, nije bila svrha zakona riješiti pitanje radnog odnosa. Zahvaljujemo vam se na tome i niste se trebali time baviti. Ono što je naše mišljenje da se ne može na ovaj način stvarati obveza privatnim poslodavcima da moraju primat ljude nakon prestanka obnašanja dužnosti, a svi oni koji se vraćaju u sustav iz kojega su stupili na dužnost sada su dobili jednu novu kvalitetu u svom radnom odnosu jer su mogli biti imenovani bez ikakvih kriterija, a još će imati prav po prestanku dužnosti vratiti se na mjesta s kojih su na dužnost stupili. To je zaštita puno više samo nekih kategorija dužnosnika koji su imenovani od strane Vlade, to nije reguliranje svih prava i obveza državnih dužnosnika. Jedina je sreća što je Vlada uspjela zaustaviti da nam dođe s ovako pametnim prijedlogom i za saborske zastupnike. Ali sudeći prema našem dosadašnjem iskustvu siguran sam da ćete doći s takvim zakonom koji ćemo jednako tako s gnušanjem odbaciti. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prvi se javio Josip Borić. Izvolite kolega. Kolega Mlakar, s pravom ste otvorili ovu priču o koeficijentima unutar sustava državnih dužnosnika. Pa članak 1. tog zakona navodi koji su sve dužnosnici u smislu zakona i onda je prvi predsjednik republike pa onda predsjednik i potpredsjednici Hrvatskog sabora i treći zastupnici u Hrvatskom saboru, a onda idu ovi svi. A o koeficijentima prvi je predsjednik republike pa Sabora, a zastupnici na 35.mjestu, 5.27 i nije to mala plaća i mislim da je ok. Ali ja pitam šta rade svi ovi iznad 30. Pa mi imamo glasnogovornika Vlade jednako saborskom zastupniku, imamo pomoćnika ministra jednako saborskom zastupniku, predstojnik državnog ureda ima 5.70 čak, zamjenici ministra 5.70, a onda unutar saborskih zastupnika te kategorije državnih službenika imamo nekoliko kategorija pa neki imaju 5.70, neki imaju 6.42 itd. naravno da pogled naroda prema ovom domu nije ništa bolji od one dvojke koju dobivamo stalno u onim anketama jer kako izvršna vlast razmišlja o nama, a mi to sve lijepo ovdje uredno izglasamo, takav status i imamo. I nemamo se mi tu šta bunit, samo je pitanje zbog čega. Zbog čega? Zašto se Predsjedništvo Sabora ne zalaže za hrvatske zastupnike na jednak način kao što se izvršna vlast uz pomoć zakonodavne i ovog doma zalaže za izvršnu vlast i zato jesmo u ovom odnosu da moramo gledati svisoka sve tj. nas se gleda svisoka, ne smijemo ništa pitat, nama se postavljaju pitanja itd. Ništa to ne čudi i jednog dana vjerojatno ćemo završiti na koeficijentu načelnika sektora koji je već sada 3.20, možda i on završi već sada s obzirom da ovaj 3.96, ovaj pomoćnik zamjenika. Mislim da ovo zaista otvara jednu široku temu. ako počnem uspoređivat onda će ispast da licitiramo koeficijentima samo saborskih zastupnika, vidim da je ministar koncentriran kao i do sada. Ono što vrijeđa, vrijeđa činjenica da nas uporno i sustavno izvršna vlast želi upozoriti gdje smo mi s obzirom na ono kako nas oni vide, a u isto vrijeme oni koji nam to predlažu imaju sljedeće mogućnosti. Imaju mjesta recimo ministara, paralelno zadržavaju mjesta, radna mjesta, određen postotak radnog vremena u bolnicama ili na fakultetima. I to nije sporno i nakon prestanka mandata svi imaju još zaštićenu mogućnost vraćati se na poslove s kojih su imenovani, a mi ćemo malo po malo tonuti jer nitko od pozicije neće ni dići glas da kaže da ovaj način da ovaj način inzistiranja izvršne vlasti da ponizi na svaki način saborske zastupnike i dalje traje i mi to stalno mirno slušamo, uspoređujemo koeficijente i ništa se ne događa. Ovo je ionako vapaj bez da izvršna vlast o tome ozbiljno želi misliti. Evo žao mi je da nisam mogao dobit ministrovu pažnju jer su ga zvali, bilo je hitnije. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. I još jedna replika, Ana Lovrin. Izvolite kolegice. Hvala lijepa. Pa kolega Mlakar, bili ste jako oštri prema Vladi, prema predlagatelju i ministru, nemojte tako. … /Upadica se ne razumije./ … Ne, nije dobio opomenu jer je on to na pristojan način bio oštar. A oni se popravljaju, evo ministar nas je upozorio da pazimo kad raspravljamo, a sigurno ćemo o jednom dužnosniku sad raspravljat pa da nas unaprijed upozori da se taj dužnosnik, a to je pretpostavljam ravnatelj pretpostavljam ravnatelj HZZ-a, da je on eto izabran javnim natječajem pa je transparentnost osigurana. Gledaj, sad osiguravaju transparentnost nakon što se postavilo sve one pomoćnike ministara u svim ministarstvima, sve one zaposlenike u kabinetima ministara, dakle bez natječaja po političkom izboru jer će oni doći i otići, nakon što se srozao demokratski doseg i nakon što se srozala depolitizacija državne uprave koja je postignuta pa se na najmanju moguću mjeru kako to priliči demokratskim društvima smjenjive dužnosnike svelo na dva ranga. Sada su to svi pomoćnici ministara itd. Ali kaže ministar šta to što ste vi birali natječajem to su vam i tako bili sve narihtani natječaji, sve ste to po političkoj podobnosti imenovali, a mi smo sad pošteni i mi odmah kažemo mi njih po političkom ključu biramo i oni odlaze. I gle čuda. Bio je izbor predstojnik se to mislim zove podružnice Zavoda za zapošljavanje u Zadru i koliko imam čut čitam da su bile 4 prijave i eto baš je odabrana jedna sa iskustvom u struci, profesorica hrvatskoga jezika koja ima iskustvo na poslovima zapošljavanja do sada. I gle čuda baš to je političarska i vijećnica SDP-a Hvala. Sljedeći za raspravu u ime kluba zastupnika, pardon. Kolega Mlakar, izvolite odgovor na repliku. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Hvala lijepa. Ali kolegice Lovrin o tome smo razgovarali i koliko sam ja razumio s početka mandata ove Vlade a to su nam dosta puta ponovili puno je transparentniji način kad vas imenuju tako da vas imenuju po političkoj liniji, političkoj podobnosti nego kad prođete te natječaje koji su svi bili frizirani i unaprijed osuđeni da izaberete baš onog kojeg ste si unaprijed zacrtali. Međutim, činjenica je da i lošeg kandidata kojeg izaberete a ispunjava kakve takve kriterije meni se čini još uvijek da je to bolje nego kad imenujete nekog bez ikakvih kriterija. Međutim, tek su počeli padat ovi prvi koji su bez kriterija došli. Pitanje je gdje će pad se zaustaviti. Hvala. I nastavljamo sa raspravom po klubovima. Peđa Grbin u ime kluba SDP-a. Izvolite kolega.

Zastupnik sam u ovom Domu tek nešto više od godinu dana, ali još uvijek me iznenadi, pomalo i nasmiješi kada čujem od HDZ-a kako govori o političkom o kadroviranju i o tome kako je zastrašujuće kad ga netko drugi radi. Ali dobro. Nećemo o tome. Svi znamo. Mi smo naravno iz SDP-a oduvijek bili najgori, mi smo jedini koji u ovoj državi politički kadroviramo. Nitko drugi to nikada nije radio. Ovih 20 godina

da se po okončanju svojeg mandata na koji je imenovan vrati na svoje prethodno radno mjesto. Taj je institut ovim prijedlogom uređen na potpuno isti način kada se radi o dužnosniku koji je imenovan sa radnog mjesta gdje je radio kod poslodavca u javnom sektoru i u privatnom sektoru. I naravno da to mora biti riješeno na isti način. Naravno, jer je to u skladu sa našim Ustavom koji jamči jednakost. Jer ne možemo dovoditi u povoljniji položaj one koji su prethodno radili u javnom sektoru od onih koji su često marljivo, odgovorno, teško, mukotrpno radili kod svojih privatnih poslodavaca. Da li se time poslodavci dovode u nepovoljniji položaj? Pa ne previše. Naprosto kada im se dužnosnik vrati, vratit će se na radno mjesto koje je radio ili neko drugo koje je ugovorio. A kako su sporazumno ugovorili da se vrati tako sporazumno mogu i svoj odnos raskinuti. E sad zašto se taj institut uvodi? Da li zato da se pogoduje političarima? Neki će reći naravno da da, ionako smo svi mi političari zaštićena kasta koja ima previše prava, pa sada svi uvodimo još jedno. Ali to nije tako. Ovaj institut postoji sa jednim vrlo jasnim razlogom, a razlog je sprječavanje korupcije. Upravo zastupnik koji ima i svoje radno mjesto na koje će se vratiti u svojem radu može biti potpuno samostalan, samostalan od brige za nekakve poslove i novce koje će zarađivati nakon što prestane sa dužnosti i samostalan i od svoje političke stranke da može govoriti što god hoće. Možete se uvaženi kolega Mlakar čuditi, ali to je doista tako. Nadalje, točno je ovim zakonom se korigiraju određeni koeficijenti i to oni koeficijenti koji su više-manje utvrđeni, odnosno definirani onim izmjenama ovog zakona donijetim 16. veljače, pardon u veljači 2004. godine u Narodnim novinama br. 16/2004. Dakle, netom nakon što je tadašnja Vlada stupila na dužnost što je napravila, promijenila je koeficijente. I kolega Boriću tada je ta Vlada uvela na primjer da državni tajnici imaju istu plaću, odnosno isti koeficijent kao saborski zastupnici. Tako je. Znači sada to ne vrijedi kada se radi. Zamjenici su drugo. Državni tajnici imamo i pomoćnike. Je, bio je znači samo jedan u ministarstvu, samo jedan državni tajnik u svakom ministarstvu. Ministar će me vjerojatno ispraviti ako griješim, ali bilo ih je puno, puno više od jednog po ministarstvu. Hvala. Dakle, jedino što se nama u SDP-u može zamjeriti i tu kritiku bih mogao i prihvatiti je da interveniramo u zakon koji je donijet još '98. godine i da radimo ono što su ne bez vraga radile i druge vlade kada su pokušavale urediti sistem upravljanja i vođenja RH. Jer jedan od tih sistema je i raspored tko će što raditi i koliko će za to biti plaćen. I doista je u pravu ministar kada kaže da ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje imaju veliku odgovornost koja opravdava koeficijente koji su im dodijeljeni. Ja ću sada odgovorno reći oni imaju daleko veću odgovornost nego što ju ja imam, ali i dalje im je plaća manja od moje. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Grbin ovo na početku kad ste rekli kako se smješkate gledajući naše negodovanje na vaša imenovanja jer smo to mi politički radili. mislim da bi se vi danas trebali napraviti jednu groznu grimasu boli i reći zašto moja stranka to radi, a to nije bilo dobro. Danas dižete ruke za to i tome aplaudirate. Pa to je strašno. ja ne znam da li vi isto kao ni kolega Jelušić niste pročitali ovaj zakon i unatoč i usprkos tome što vam je ministar rekao da se ovdje ne radi o saborskim zastupnicima vi njih navodite ovdje ponovno, a ne razumijem ni ja više zašto to radite. Kakav vam je interes? Javnosti, novinara, što? Koji vam je interes govoriti da se u ovom zakonu radi i o saborskim zastupnicima? Hvala. Imamo odgovor. Kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. U ovom zakonu se između ostalog radi o saborskim zastupnicima u jednom dijelu naravno tog zakona jer u članku 1. su pobrojane osobe koje se smatraju dužnosnicima kada se govori o saborskim zastupnicima. Dakle, u Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika radi se i o saborskim zastupnicima. Radi se o saborskim zastupnicima i kada mislim u članku 7. se ukidaju pojedine odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa. I on se na neki način odnosi na saborske zastupnike. Primjerice one saborske zastupnike koji su nakon poraza HDZ-a na izborima od strane tadašnjeg ministra vanjskih poslova kojima je potpisano da se uredno mogu vratiti na svoj posao po isteku svog mandata u Ministarstvo vanjskih za 4, 8, 12 ili više godina. U tom dijelu se odnosi. U dijelu koji se tiče novopredloženih članaka 15.e i 15.d on se ne odnosi na saborske zastupnike jer se vrlo jasno navodi da se radi o imenovanim dužnosnicima, a ne o izabranima. A nisam ja počeo govoriti o koeficijentima saborskih zastupnika. Kolega Borić je bio taj koji je gotovo i rekao da je plaća saborskih zastupnika mala. Nije, ona je dobra, ona nam omogućava za život. Kolega Borić je bio taj koji je rekao da su koeficijenti neujednačeni. Naravno da nisu, oni su uredno posloženi. Ali evo kolega će me naravno kroz povredu Poslovnika ispraviti i ja mu na tome unaprijed zahvaljujem. Hvala. Prije nego što dam repliku kolegi Mlakaru, kolega Borić izvolite. Povreda Poslovnika? Koji članak Poslovnika je povrijeđen? omalovažava mene kao zastupnika jer je svjesno izgovorio nešto što nisam rekao. Ja sam rekao da je 5,27 ali da je još uvijek velika plaća i da je takvu prihvaćam. I ovo je bilo namjerno jer je kolega koliko vidim u izbornoj kampanji. On je jedan mladi lavić kako sam pročitao nedavno SDP-a, a doduše u politici još malih zubića ali

Gospodinu Šukeru ste dali dvije opomene, lijevoj strani se ne daje nikada opomena, a pogotovo ne za ovo vrijeđanje koje traje već punih godinu dana. **Batinić, Milorad (HNS)** Ovako, kolega Boriću nije bilo povrede Poslovnika. Mišljenja Mišljenja ne možete kazati. Ono što je činjenica … /Upadica se ne razumije./… Dozvolite, ono što je činjenica, činjenica je kolega Grbin kolega Borić u svojoj raspravi rekao je da saborske plaće nisu male. Tu ste pogriješili. Kolega Grbin tu ste pogriješili. Neću prosuđivati da li je bila namjera ili ne, ali tu ste kolega Boriću u pravu. Međutim, to je moglo se reći i kroz repliku ne povreda Poslovnika jer povreda Poslovnika je malo teža kvalifikacija. Kolega Grbin, kolega Borić je tu bio u pravu. Izvolite kolegice Antičević povreda Poslovnika. povrijedio Poslovnik član 215. nazivajući, očito je ljubomoran, na mladost gospodina Peđe Grbina i na njegov uspjeh pa ga onda želi omalovažiti nazivajući ga malim lavićem.

Ali isto tako mislim da se kolega Grbin koliko sam vidio prema izrazu lica nije uvrijedio na ovu kvalifikaciju i nemojte zlorabiti Poslovnik na onaj neprimjeren način. Sljedeća replika, kolega Davorin Mlakar. Izvolite. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Bojim se da ne zaboravim reć, pa poštovani kolega Grbin, ja nikad nisam osobno govorio u ime kluba, niti se obraćao bilo kome od vas što se kaže ad personom, pa ne znam što je vas smetalo moje čuđenje. Ali ja ću vam probat to na jednom lijepom, brzom primjeru objasniti. Ne slažem se,a vjerujem da kad bi ste vi dobro promislili, možda bi se i suglasili. Ne slažem se s nametanjem obveze firmi x koja ima 200 ljudi, da njen šef računovodstva ili direktor financija bude postavljen za državnog dužnosnika i da se toj firmi stavi obveza nakon 4 godine da se taj šef računovodstva i direktor financija u tu firmu mora vratiti, a da kroz to vrijeme ta firma vjerojatno ako je imala direktora financija mora naći nekog drugoga i time de facto radite dodatno zapošljavanje nekom kome niste ni pomogli previše u država u savladavanju svih prepreka, ajde da kažem malog ili srednjeg poduzetnika. I mislim da to mora ostati u sferi ugovornih sloboda poslodavca i tog dužnosnika dužnosnika da li će se ili neće dogovoriti o mogućnosti povratka. A da to sprječava korupciju, duboko sumnjam. Ja bih mogao izvesti suprotan zaključak da će takav dužnosnik raditi sve s ciljem ili sa ciljem da pomogne svom poslodavcu kojem bi se jednog dana morao vratiti, a može mu se dogodit sukob interesa, to smo svjedoci iz dana u dan. Hvala. Imamo odgovor na repliku, kolega Grbin izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Što se tiče kolege Borića, rekao sam gotovo da je rekao, a ne da je rekao. Tako da ako je on

ovo što ste izrekli je ustvari kontradikcija sama po sebi. Jer ako sumnjate da će taj dužnosnik svojem bivšem i bivšem i budućem poslodavcu raditi usluge dok je dužnosnik, onda itekako za tog poslodavca nije uopće otegotna okolnost što je dužnosnik postao to što je. Međutim, to naravno nije tako. Naš interes je da državni dužnosnici dok obavljaju svoju dužnost žive od svoje plaće utvrđene upravo ovim zakonom, a ne da moraju brinuti kao neki za svoju budućnost tako što će malo grabiti sa strane i raditi si nekakve zalihe za trenutak kad prestanu biti državni dužnosnici. I da, ovo je upravo transparentno radi toga. Svatko će znati ko je odakle došao, gdje se vraća. Svako će moći provjeriti da li je dužnosnik u svojem radu učinio bilo što za uslugu svojem bivšem ili budućem poslodavcu. I upravo to je još jedna od stvari koje se ovim zakonom pokušavaju postići, jedna transparentnost i jedna promjena svijesti. Mi odgovaramo za ono što radimo, odgovaramo, a ako ne budemo radili dobro kaznit će nas birači na prvim slijedećim izborima. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. I zadnja replika Josip Borić. Izvolite kolega. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Grbin, ja vama s te strne ne vjerujem ništa pa ni ono što sam ja rekao. Što se tiče toga što ste vi rekli da sam ja rekao. Drugo, što se tiče vaših stavova iznesenih u raspravi, rekli ste imaju ravnatelj zavoda za zapošljavanje i njegov zamjenik veću odgovornost i zato treba imat veći koeficijent, to ste rekli. Kako se mjere odgovornosti ako je broj nezaposlenih odgovornost, to je sada 370 700 i nešto danas, ok odgovorni ste, veća plaća. Slažem se, nema problema. Pa ste uspoređivali koeficijente državnih tajnika i zamjenika ministara rekli, bilo ih je puno više, jest bilo ih je puno više i ja ovdje stalno ističem podkapacitiranost rukovodećeg kadra aktualne vlasti. Ako jedan pomoćnik ministra u regionalnom razvoju može voditi brigo o 550 općina u Hrvatskoj, a to je činjenica pitam se kako radi taj posao? A znam i kakvi su rezultati, ne možete dobiti ugovor ni po 6 do 7 mjeseci. Ugovor koji ste mogli dobiti temeljem državnog proračuna i koji je već u 3 mjesecu ili u ajmo reć na neki način određen. To su problemi i zašto ne uzeti još jednog pomoćnika pa ubrzati posao, nisam protiv tog, nisam, protiv samo ovakvih rezultata. A što se tiče vaše tvrdnje o korupciji, znači da političar je već po vokaciji korumpirana osoba ako ima nizak koeficijent, odlično, odlično, jer je očito kod nas korupcija pitanje zanimanja ne morala. Sasvim krivo, sasvim krivo to je kategorija morala. I ostavimo se tih pitanja vezano uz određena zanimanja, jer ako ćemo o visini plaća i o visini koeficijenata kao izvoru korupcije, a šta je onda sa svim drugim profesijama? Ima li tamo korupcije ili nema? Mislim da je to totalno deplasirano. Što se tiče ovih mojih izjava o plaći. **Batinić, Milorad nego je očito od nekih drugih koji su ušli u prijedlog zakona puno veća od onoga što bi trebalo biti i zato sam naveo da smo 3 u 1. članku, a 34. u ovom 2., 12. članku, to je jedina razlika. Imamo odgovor na repliku, kolege Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem. Pa prije svega nisam govorio o ravnatelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zato što se on nalazi na mjestu rangiranom ispod saborskih zastupnika i po novom prijedlogu zakona. Govorio sam o ravnatelju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje je institucija koja raspolaže ogromnim sredstvima i mjesto ravnatelja tog zavoda nosi ogromnu odgovornost. I ja neću reći da smo mi kako saborski zastupnici neodgovorni, daleko od toga. Ali mislim kolega da ćete se složiti a i ako se ne varam bili ste državni tajnik pa znate da se nekad u izvršnom sektoru gdje se moraju odluke donositi na dnevnoj bazi koje se tiču velikih novčanih iznosa da je odgovornost znatno veća nego ovdje. odgovorit ću i na ovaj drugi dio i u biti slušajući vašu repliku shvatio sam da ste donekle u pravu. Doista koeficijent nije u uzročno-posljedičnoj vezi sa korupcijom jer smo nažalost svi bili svjedoci da je koeficijent predsjednika Vlade od 7,86 ne sprječava korupciju. Ali to nije jedino pitanje. Pitanje je transparentnosti i prikazivanja onoga što radimo u jasnom svijetlu. Ovo što mi radimo je vrlo jasno. Čovjek je došao iz jedne firme, u nju se vraća, nema usluga, nema ispod stola. Svako njegovo pogodovanje tom poslodavcu bit će jasno vidljivo i sankcionirano bilo državnog odvjetništva bilo od ureda za reviziju, povjerenstvo za sukob interesa. Ako sve te državne institucije manu bit će sankcionirano od strane birača. Hvala vam lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Nastavljamo sa raspravom po klubovima. U ime Kluba HDSSB-a Josip Salapić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici, nas je ovaj kasni sat sve manje i manje pa nekako i rasprava postaje prisnija i mislim da nema tu sada previše toga da bi se mogli sukobljavati i trebali jer treba uzeti prvenstveno u razmatranje to da je po prijašnjem zakonskom propisu članak 8.0 9. i 10. omogućavao slično rješenje. Ovo je modificirano da se osoba koja je izabrana u ovom slučaju ovaj zakon kaže imenovana može ako se sklopi ugovor vratiti na radno mjesto poslodavca ovisno o procijeni poslodavca i potrebama ali se vraća u firmu u kojoj je radio. Taj zakon ćemo ukinuti ovim zakonom. Dakle već je postojala nekakva mogućnost da se političar koji obnaša dužnost na određenoj razini može vratiti na svoje radno mjesto nakon proteka mandata. Hoće li se netko vratiti ili neće to prije svega ovisi u ovom slučaju i o izborima i o odluci onih koji trebaju ocjenjivati rad dužnosnika a to su građani RH tako da će oni najbolje znati procijeniti kome je mjesto da bude u visokoj politici, kome ne? To će dakle ovisiti o izborima. Ono što Klub HDSSB-a također kod ovoga zakona, dakle mi nismo protiv da se donese riješnje da se imenovani dužnosnik može vratiti sukladno zakonu na radno mjesto s kojega je otišao na dužnosti za koju se zadire. isto tako nismo ni protiv da se kod izabranih državnih dužnosnika što će biti rasprave u zakonu kada ćemo govoriti o saborskim zastupnicima isto tako to omogući zakonom. Ono što je za nas sporno po ovome prijedlogu zakona bez obzira na obrazloženje u zakonu da se radi o preuzimanju odgovornosti za prije svega velika financijska sredstva kojima se radi u određenim institucijama. Svi mi na određenim razinama ovisno o tome što radimo preuzimamo odgovornost pa tako i odgovornost za funkcioniranje države. Ono što nije dobro po nama a to su predloženi ovi koeficijenti koji se povećavaju kažem bez obzira da da li se radi o zamjeniku ravnatelja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, da li se radi o ravnatelju, zamjeniku ravnatelja, pomoćnika ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ravnatelja središnjeg registra osiguranika, ravnatelju, zamjeniku ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU ili predsjednika Savjeta za nacionalne manjine. Mi smo u klubu protiv povećanja koeficijenata s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. A mi smo izgubili nekoliko sati o tome da smo raspravljali o pravima i obvezama predsjednika RH nakon isteka mandata gdje isto tražimo o tome, ne znamo točno koliko će biti ta ušteda ali bit će neka ušteda pa tražim uštedu o tome. Išli smo na ukidanje određenih povlastica, na smanjenje plaća, na uvođenje novih poreza i slično, pa s obzirom na princip da se nalazimo u teškoj gospodarskoj situaciji gdje je teško pronaći radno mjesto a da je sve veći broj nezaposlenih, trebao bi biti princip da su svi ovi koeficijenti nekako uravnoteženi s onim postojećima u kategorijama u kojima je to podnošljivo. Svaka povišica, svako povećanje koeficijenata u ovoj situaciji odstupa od onog načela prema kojem i treba ići ova Vlada a to je da se dakle treba štedjeti, rezati tamo gdje se može s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo. Pomalo je bilo možda i neprimjereno da smo mi danas u nekoliko navrata spominjali i nas same zastupnike s obzirom na situaciju u kojoj se država nalazi. Jednostavno takvi su zakoni bili pred nama pa smo tako i raspravljali. Mislim da postoje mnogo teže situacije gdje danas netko i ne može pronaći posao. Dakle mi smo za da se zakonom uredi pitanje koje se tiče dakle mogućnosti imenovanih dužnosnika da se mogu vratiti na radna mjesta s kojima su otišli. S ovim formalnim rješenjima vremenom 15 dana, 45 dana da li će koristiti ona dva mjeseca plaće ili neće, dal će se on zaista vratiti, dal se može u privatnom sektoru, u realnom sektoru dati nekome zakonska obveza da se zaposlenik vrati ne može. To dakle ovisi o sporazumu, po ovom zakonu se daje mogućnost da se sklopi sporazum a ne može se nikome dati obveza posebno u toj kategoriji privatnog sektora da se zaposlenik odnosno dužnosnik vraća na mjesto u kojemu je radio. Dakle to je zakonska mogućnost ali nije zakonska obveza. Ono što se mi ne slažemo to je stav našega kluba da se u ovim trenucima, u trenucima kad se trebamo boriti za svako radno mjesto i bez obzira na težinu odgovornosti da se koeficijenti povećavaju smatramo da ako dođu bolja vremena a vjerujemo da će takva i doć u Hrvatsku, da onda treba razmatrati o svemu, pa tako i o ovim kategorijama. Za sada je to trebalo ostati u nekim realnim okvirima i mi dakle ne možemo podržati ovaj dio zakona. Što se tiče ovih drugih rješenja mi to dakle nismo za to da se osobe nakon dugog obnašanja dužnosti bilo u ministarstvima, bilo institucijama, bilo u javnim poduzećima i slično nađu na ulici. Dakle svatko je odgovaran za osao koji radi, ako je netko dobro radio svoj posao ne treba mu zabraniti da i da i dalje radi svoj posao da se može vratiti na radno mjesto sa kojega je otišao jer vjerujemo da su svi dužnosnici bar bi tako trebalo biti, to je naša obveza i zastupnika i dužnosnika da svoj posao rade časno u skladu sa zakonom i sa propisanim pravnim propisima RH tako da nema spora da u ovom dijelu to treba podržati ali kažem ne slažemo se s ovim da se povećavaju koeficijenti i mi zbog toga ćemo biti suzdržani kod glasanja o ovom zakonu. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama. Završili smo sa raspravom po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva se javila Ingrid Antićević-Marinović. Izvolite kolegice. poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Podržavam ovaj prijedlog zakona ali njega sam namjeravala drugačije početi. od strane nekolicine zastupnika HDZ-a govore da je ovaj prijedlog zakona suma sumarum, njihova rasprava bi se mogla svesti na to uhljebljujete svoje, iako se radi o dužnosničkim mjestima. Molim, tako se javila gospođa Ana Lovrin, molim vas odakle? Iz Zadra odakle sam i ja. Dok su propadali i dok propadaju svjetske burze u Zadru cvjeta burza rođaka, prijatelja, stranačkih kolega naravno sve iz HDZ-a i to je nešto sasvim normalno. Tko je dan danas na čelu podružnice FINA-e u Zadru? HDZ-ovac član gradskog vijeća. Direktori svih gotovo gimnazija HDZ-ovci, kada idu u školska vijeća HDZ-ovci. To je sasvim normalno. Pa kako se vi usudite pobijediti i tamo netko slučajno i član SDP-a da bude uopće negdje nešto pa iako je kvalificiran, a često i prekvalificiran? Pa to je drskost, pa vi ste izgubili svaku realnost. Molim vas, gospođa bivša državna tajnica desna i lijeva ruka gospođe Ane Lovrin ovo uopće ne bih reka da ona nije rekla koju po portalima dan danas vidjeti gdje svjedoci u teškom jednom procesu, Marina Dujmović Vuković, imena više nisu mrska, pa ćemo tako o imenima govoriti, spominje je svjedok u teškom jednom procesu u procesu pokušaja podmićivanja sudaca. Ja ne znam da li je to istina, sud će ocijeniti jeli ili nije. I molim vas dolaskom nove vlasti ona više nije državna tajnica, promijenila se vlast. E sada treba zbrinuti. I izmisli se neupražnjeno pročelničko mjesto u županiji za prijateljicu gospođe Lovrin. I ta i takva se usudi ministru nešto ovdje spočitnuti. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolegice Antičević ja vas molim da se držite teme. **Antičević je tema gospodine potpredsjedniče. Kada je bila tema Irena Dragić jedna jedina onda su tema sva ova imena. A ja mislim gospodine potpredsjedniče da ste trebali reagirati kada je gospodin Joso naš kolega rekao da se radi o bijednom zakonu o onom prošlom. A ja ne mislim da se radi o bijednom zakonu, mogu biti samo bijedni koji glasaju za to što misle da je bijedan. Idemo dalje. Ja se vraćam na temu. **Batinić, Milorad (HNS)** Ja predlažem da se vratite na temu. jer ne bih dobro spavala da sam nešto trebala reći, a nisam rekla. To je moja dužnost da govorim. Naravno to sve ima svoju cijenu ali to su najljepše stvari koje su za mene dragocjene. Vidite govori se ovdje kolega Mlakar govori molim vas, o ovom prijedlogu zakona tu su izmišljena nekakve dužnosti kako bi kako bi postala činovnička službenička mjesta postala dužnosnička mjesta da bi se uhljebili dužnosnici sa visokim koeficijentom. Pa znamo da dužnosnici traju koliko traje i vlast. A što se radilo prije? A to je bilo prije puno mudrije. Tamo na zatečena mjesta naravno promjenom vlasti imenovani su pomoćnici. Ali onda su pomoćnici zapravo ukinuta su pomoćnička mjesta i postali su ravnatelji uprava. Dakle imenovani su bez natječaja, vlast se promijeni ali oni su osigurali svoje ljude jer to su mjesta koja nisu promjenjiva. Donesen je i zakon o nepromjenjinovsti i nepremjestivosti njihove. Naravno da je takav zakon promijenjen. Istina je kažu oni na ovakvu primjedbu ali mi smo raspisali natječaje za ta mjesta. I gle čuda svi koji su imenovani prije pomoćnicima postali su ravnatelji. ravnatelji. Nije istina, kažu oni da nije istina. Dobro. Ja mislim da ovim prijedlogom zakona stvari su pojednostavljene iako je bilo dosta u javnosti prijepora oko toga da se čak nekima i povećava plaća. Ali nije bilo dovoljno rečeno kojem broju ljudi su se smanjile plaće. O tome je ministar govorio. Kolike su uštede primjenom kolike će biti uštede primjenom ovog zakona. To su neoborive činjenice. Ne bih ovdje ponavljala ono što je vama svima jasno. Podržavam ovaj prijedlog zakona. Mislim da je on sveo jednu politiku, politiku čistih računa ali i kada se tumači da jedno određeno mjesto poziva sebe na odgovornost, onda je to odiozno uopće u politici govoriti o toj riječi odioznosti odgovornosti, to je odiozna riječ. Međutim mi tu riječ trebamo češće upotrebljavati i davati joj taj sadržaj a vjerujem da će to ova Vlada i učiniti. Hvala. Hvala i vama. Imamo prijavljene tri replike. Prvi se javio Josip Borić. Izvolite kolega Borić. **Borić, Josip mislim da nije lijepo da mi u ovom Saboru u ovom našem Domu govorimo o kolegici koje trenutačno nema pa ona ne može ni uzvratiti, a optužbe pljušte sa svih strana. Ali dobro, svatko ima pravo reći šta hoće pa i vi. E sada priča Zadar i tamo ne možete naći nijednog SDP-ovca. A što je sa pričom o Rijeci? Tamo je SDP na vlasti. hoćemo na toj razini voditi rasprave? što ćemo sa Zagrebom? Evo Holding čitam na naslovnici posluje u minusu, a počastili se s tri milijuna kuna više. Pa to je normalno valjda. Ali je ako je s jedne strane onda je uredu, ako je s druge onda to ne valja. Pa naravno da tu nema istine, ona postaje individualna i svatko je doživljava na svoj način. Ja u Rijeci ne mogu naći nijednoga ni u jednoj službi, nigdje, koji ne da ne pripada HDZ-u nego bilo kojoj drugoj stranci osim SDP-u, tu i tamo možda netko iz HNS-a, sve SDP. I tamo su takva pravila i što se može, ništa, grad propada, sve ide prema dolje, ali ljudi će reći da li je to dobro ili to nije dobro. To su istine također i to treba reći onda, ne samo …, ima i drugih sredina gdje je SDP na vlasti. E da ste vi drugačiji, da vi možete tamo naći nekoga iz HDZ-a onda bi ja rekao imate to zaista pravo kad ste rekli i za …. To su temeljne razlike između nas i vas. U oporbi govorite jedno, a na vlasti sasvim nešto drugo pa i po ovom pitanju. Ja znam da nije lako braniti ovakav prijedlog zakona i to uvijek dopadne ja ću reći vrlo simpatičnog ministra, za mene, koji ovdje zaista sjedi sa nama cijeli dan i sutra će valjda sjediti s nama cijeli dan itd., ali netko mora i nije to lako obraniti, ali mislim da ovo posezanje za uvredama ne doprinosi nikakvoj kvalitetnoj Imamo odgovor na repliku. Kolegice Marinović izvolite. a to je gle li čuda iz kojeg grada gdje ne možete uopće, to je teško uopće pojmiti koji su to razmjeri nepotizma i klijentelizma i vi onda niste ništa govorili vašoj kolegici. Dakle o tome je bila riječ. A onda sam ja rekla ja, prema tome to je bila moja dužnost da kažem o tome. Prema tome nemojte se čuditi. Hvala. Sljedeća replika Jozo Radoš. Izvolite kolega Radoš. **Radoš, Jozo (HNS)** Pa evo kolegice Ingrid ja ne znam da li sam rekao da se radi o jednom zakonu ili da se radi o jednom rješenju, ali u svakom slučaju mislio sam na to da se radi o jednom kontinuitetu loših rješenja, a konkretno zakonsko rješenje mora u sebi sadržavati sve te moguće negativne procese koji su se događali prije toga pa onda ne mora nužno biti bijedno. Što se tiče glasovanja zastupnika, oni također svojim glasovanjem na neki način moraju pokriti sve ono što je loše bilo u svim mogućim i nemogućim razvojima jednog zakonskog rješenja u zadnjih 10-tak godina i zato ne smatram da je glasovanje za taj zakon jedno postupanje zastupnika. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Ante Babić. Izvolite kolega. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa poštovana kolegice Martinčević, mislio sam možda početi drugačije ali mi je kolega Borić zapravo uzeo ono o čemu sam mislio govorit kad ste spominjali Zadar. Žao mi je što govorite o imenima, kolegica nije tu i ne može se braniti ali to ste poslije odgovorili njemu i mislio sam spomenuti Rijeku, ali u trenutku kad ste počeli govorit osjećao sam se kao na peškariji, a ne u Hrvatskom saboru. S obzirom da ste vi dva ili tri mandata ovdje u Hrvatskom saboru to me iskreno čudi. Ja sam ovdje prvi mandat i došao sam kao zamjena i vjerujte mi da kao i svi građani Republike Hrvatske ili gotovo svi imao sam percepciju o Hrvatskom saboru skroz drugačiju. Dolaskom u ovaj Hrvatski sabor ja sam se nemalo iznenadio o iznimno lošoj organiziranosti ove kuće, saborskih zastupnika, svega onoga što oni predstavljaju pa ako hoćete i onome što smo danas govorili o plaćama. Ja ne mogu reći da je moja plaća ali je meni nedostatna. Živjeti na dva mjesta, obitelj na jednom, ja ovdje, telefona potrošim 1600, 1700 kuna, imate svoj laptop, koristite sve ono što morate platiti, a da vam ne govorim recimo da ljudi iz moje izborne jedinice koji dođu ovdje upravo zbog toga jer mi imamo velike plaće, svima moram platit piće, moram platiti ručak ovdje i ja jednostavno izbjegavam te ljude jer te troškove ne mogu podmirivati, to nije velika plaća. To govorim s čuđenjem zbog toga što ste vi i promatrač u Europskom parlamentu i vrlo dobro znadete kako to stvari tamo funkcioniraju. Ja ću vam reći u Bundestagu njemačkom

vi meni ništa niste replicirali nego ste ovdje iskoristili svoje vrijeme za repliku da plačete kao saborski zastupnik nad svojom sudbinom kako vam je teško, a ja bih vas uputila na Miroslava Krležu koji je lijepo rekao da plakati nad svojom sudbinom nije dostojno nijedne babe, a kamoli jednog političara. Nadam se da je ovo kolegice Antičević-Marinović, nadam se da je ovo bio citat. Hvala. Nastavljamo sa raspravom. Kolegica Đurđica Sumrak, izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. danas je pred nama prijedlog zakona o državnim dužnosnicima i to samo nekim državnim dužnosnicima, odnosno onima koji su imenovani. Današnju raspravu javila sam se iz jednostavnog razloga što sam željela da i javnost ukoliko netko sluša to, ali i novinari konačno shvate o čemu se ovdje radi jer kao što vidimo i neki zastupnici iz klubova SDP-a još uvijek ne znaju o kojem zakonu govore i što se ovim zakonom rješava. Znaju da zakon trebaju braniti pa onda govore sve i svašta. Gospodine ministre, prije nego što počnem moram vam reći da vas jako cijenim kao liječnika, ali možda ste i vi u nekoj nezavidnoj poziciji sa ovim. Ja sam vam na dva odbora postavila isto pitanje zašto se u javnosti i nitko ne plače kao baba kad govori o sebi, nitko kad kulturno govori ne plače kao baba. Ali morate znati kolegice Ingrid da mi danas kao saborski zastupnici ovdje želimo iskreno progovoriti, konačno iskreno. I da, žao mi je što se da kolegice Ingrid iskreno. Žao mi je što se Predsjedništvo Hrvatskog sabora nije malo više angažiralo oko nas jednako tako saborskih zastupnika kao što se angažiralo oko nekih državnih dužnosnika. ne smeta mi ni njihovi koeficijenti, niti njihov povratak na njihova radna mjesta. Mislim da je to u redu. Ne želim više komentirati kako je tko došao na koje radno mjesto, da li je imenovan ili je došao na natječaj. Ne želim tu raspravu spuštati dalje na još niže grane, ali ono što želim reći molim vas pokušajte i vi gospodine ministre, dakle Vladi reći, želimo vratiti mi dignitet nama saborskim zastupnicima ovdje. Sutra će na radiju novinari prenesti sljedeće: da ste vi rekli da mi imamo 27000 kuna plaću, ali niste rekli ministre da je to bruto neka plaća od nekoga. Mi nemamo, moja plaća je 14500 kuna, 14500. Nemamo ni prijevoz neki, nemamo ni povlaštene karte, nemamo ništa i ne bunimo se. Ja sam bila preponosna kad sam došla u ovaj Hrvatski sabor kao zastupnica, a nisam došla, nisam došla s ceste, nisam došla zato kaj sam se cijeli život bavila politikom, nego sam došla sa svog radnog mjesta. Došla sam sa svog radnog mjesta koji sam si svako radno mjesto, a dva sam promijenila sama našla na pošteni natječaj. Nisam radila nigdje gdje vodi firmu znači HDZ. Grad Zagreb znate tko je na vlasti, a prije toga sam bila na terenu. Prema tome, preponosna, preponosna. Ali ja imam 54 godine i zastupnice koje su ovdje možda su mlađe od mene. I one su došle najvjerojatnije s nekog drugog radnog mjesta, ali i zastupnici jednako. Možda oni mladi koji su došli direktno za ruku ovdje u Sabor drugačije razmišljaju. O kome moramo bit ovisnici? O predsjednicima naših stranaka. O kome? Gdje da se mi vratimo nakon što naš mandat završi? Gdje? Nigdje. Na burzu sa 56 godina? Tko će nas primit više? Tko? Na milosti i nemilosti, o tome vam govorim. Ne žalimo se. Pošteno radimo svoj posao. Danas je 20 do devet. Kolegica Ingrid je došla već u pola 9 jer je imala odbor. Mi smo neki došli kasnije. Ovdje smo ponekad do 10, pola 12. To se ne prenosi. Iz ovog Sabora se isključivo prenose samo gluposti. Kad netko nekog nazove ne znam debilom ili ne znam balavcem to se prenosi, a ono što je dobro i što neki zastupnici i zastupnice govore u redu to se ne prenosi. Pa mi smo na najnižim granama. Pa vjerujte da kad se ide van kad kažete da ste saborski zastupnik ili zastupnica pa ljudi se smiju. Ma daj! Pa to, što se čini s time? Ne treba se sramiti onog što se radi, ne treba se pogotovo sramit kad se to radi odgovorno, kad se svoj posao smatra da je to časno i odgovorno. Ali dozvolite nemojte niti vi dozvoliti da se nas vrijeđa. Nismo svi u istom položaju, a metnite nas da svi budemo u istom položaju. Zašto ne bi bili? Barem to malo, ništa drugo. Hvala. Hvala i vama. I zaključno u ime predlagatelja ministar Mirando Mrsić. Izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici devet, vrijeme je da završimo. Ja neću dugo diskutirati za kraj. Jedino bih napomenuo dvije stvari da kada se diskutira onda se treba biti pošten i pogledati iza sebe i pogledati ispred sebe. Pa kad govorimo oko ovog instituta ostanka ili povratka na radno mjesto, dajte se u HDZ-u dogovorite dal' vi za to jeste ili vi za to niste. Prema tome, institut povratka na radno mjesto je hvale vrijedan institut. Nije samo kod nas i u drugim zemljama je. Što se tiče saborskih zastupnika, saborski zastupnici imaju poseban zakon kao što sam već i napomenuo s obzirom na diskusiju koja je bila oko prvog čitanja tog zakona. Mislimo da je hvale vrijedno da izvršimo još neke dodatne konzultacije da bi taj institut uredili na pravičan način da zadovolji sve one koji su diskutirali u prvom čitanju. Što se tiče samog ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje on je greškom ispušten kad smo donosili Zakon o izmjeni zakona u veljači ove godine. Prema tome, ravnateljica nije nova dužnosnica. Pogledajte izmjene zakona, pa ćete vidjeti da ona je bila dužnosnica već godinama. I kad govorim o tome da li zapošljavamo po partijskoj ili stranačkoj dužnosti ili pripadnosti gospođa Ankica Paun Jerelah je bila ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u vrijeme HDZ-a. Bio je natječaj. Izabrana je i ravnateljica je tog zavoda i u vrijeme SDP-a. Tako kad govorimo o političkom kadroviranju. Mi smo stali na stanovište da je potrebno da se ravnatelji biraju natječajem i svi ovi ravnatelji koji su bili tu se biraju javnim natječajem. Prema tome, svatko ima šansu i mogućnost da se javi, da zadovolji kriterije i da bude izabran. Što se tiče ravnatelja REGOS-a nije novi dužnosnik. Dakle, on jednostavno je ravnatelj REGOS-a, odnosno ravnateljica. Smatramo da je potrebno da bude dužnosnik s obzirom da ima razloga razloga da bude unutra. Ali vidi vraga! To je dužnosnik kojeg uvodimo unutra, al' mu smanjujemo i koeficijent. Prema tome, nije da im samo podižemo koeficijente. Kad govorimo još jednom za kraj da kažem HDZ-u da se dogovori jer neki vaši saborski zastupnici imaju taj ugovor o povratku na radno mjesto kojeg su potpisali onda kada su bili državni dužnosnici i neki od njih će se vjerojatno vratiti na to radno mjesto. I za kraj, a onda konačno smo dojadili svima sa brojkama ali bilo je 140 ravnatelja uprava, sad ima 80 pomoćnika. Brojke su vrlo jasne. Bilo je 60 državnih tajnika, skoro kao i saborskih zastupnika, sada je 20 zamjenika. Ono što je rekao kolega Grbin da je bio jedan državni tajnik i jedan zamjenik. Mi bi rekli alal vera to je tako, ali očito da kad govorimo o brojkama ajde pogledajmo brojke pa ćemo onda vidjeti koje smo uštede napravili. I za kraj, povećanje koeficijenata neće dovesti do probijanja mase plaća nego će masa plaća i zbog ušteda koje smo napravili u sustavu biti manja. Hvala lijepa. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala i vama ministre. Imamo jednu repliku, Đurđica Sumrak. Izvolite kolegice. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi gospodine ministre po, ja mislim sad već četvrti put, vam govorim, vi meni spominjete klub HDZ-a i pojedine zastupnike unutar kluba HDZ-a koji imaju neke ugovore. Pa da li vi ovaj zakon radite zbog toga, zbog tih, baš zbog kluba HDZ-a, zbog stranke HDZ ili vi želite napraviti neki pošteni zakon koji bi vrijedio za sve? Mislim ja to sad više ne razumijem uopće. Ali, uporno govorite, pa mislim što imaju ne znam kolegice kojih sad momentalno nema ili neke druge sa nekim kolegama koji i iz SDP-a i iz HDZ-a imaju neke ugovore u ministarstvima potpisane gdje su radili? Što oni imaju s tim kad oni nisu tamo radili nego su radili na nekim drugim radnim mjestima? Pa zar taj zakon za njih radite? Za koliko vremena onda da znamo. Mislim pa ne znam, pa nemojte tako gospodine ministre. Bože! Hvala. Imamo odgovor na repliku. Izvolite ministre. **Mrsić, Mirando (SDP)** Ja nisam rekao da radimo zakon za nekoga, ja sam samo napomenuo da se dogovorite u HDZ-u kako će se glasati oko zakona i da već neki zastupnici imaju taj institut ugrađen već sada. Mi smo temeljem rasprave koja je bila nakon prvog čitanja odlučili da je potrebno još dodatno uskladiti nekakve termine i da taj zakon je povučen. Doći će u saborsku proceduru kada uskladimo stajališta. Zahvaljujem. Ovime zaključujem raspravu. Sutra počinjemo u 9,30 sa točkom prijedlog Plana usklađivanja zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU za 2013. godinu. Laka vam noć i do sutra.